Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku. - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, prvo čitanje, P.Z.E. br. 661 Predlagatelj zakona je Vlada, prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, financije i državni proračun, europske integracije, Odbor za rad i socijalnu politiku i zdravstvo. Državna tajnica Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Vera Babić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite! **Babić, Vera** Hvala gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i poštovani zastupnici. Kao što vam je poznato mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj uređeno je na tri razine ili tri stupa. Dakle, ovdje je riječ o obveznom mirovinskom osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje, druga razina. I dobrovoljnom mirovinskom osiguranju na temelju individualizirane kapitalizirane štednje, što je treća razina našeg mirovinskog sustava. A sustav je dakle, ovaj dio sustava uređen je Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje. štednje. Nositelji ovog dijela uspostavljenog mirovinskog sustava na drugoj i trećoj razini su mirovinska društva koja upravljaju mirovinskim fondovima i mirovinska osiguravajuća društva koja isplaćuju mirovine ostvarene u obveznom i dobrovoljnom mirovinskom osiguranju. Dok je Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima uređeno prikupljanje i kapitalizacija doprinosa u mirovinsko osiguranje, Zakonom o mirovinskom osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje čije se izmjene izmjene i dopune sada predlažu uređena je djelatnost tih društava i isplata mirovina ostvarenih uplatama na drugoj i trećoj razini. Dosadašnja primjena zakona pokazala je održivost sustavnih rješenja, ali je pokazala i potrebu dogradnje pojedinih instituta s ciljem postizanja veće efikasnosti postupka vezanih za isplatu mirovina. Ujedno se pokazala potreba da se pojedine odredbe zakona preurede kako bi se postigla veća preciznost a time i bolja provedivost u praksi. Osim toga predložene izmjene i dopune zakona, što je također osobito važno vezane su i za usklađivanje sa europskom pravnom stečevinom. Radi se o direktivama Europske unije koje uređuju područje jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u strukovnim sustavima socijalnog osiguranja, očuvanju prava na dodatnu mirovinu osobama koje se kreću unutar Europske zajednice, o djelatnosti i nadzoru ustanova koje pružaju strukovnu mirovinu, te uspostavi pravnog okvira za isplatu mirovinu ostvarenih u sklopu dodatnog mirovinskog osiguranja. Pored navedenog ovim prijedlogom predlaže se i izmjena definicije povezanih osoba prema kojoj je to dioničar ili grupa dioničara koji posjeduju više od 10% dionica ili vlasničkih udjela uz preciznu definiciju pojma i stupnja povezanosti što je usklađivanje s izmjenama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno sukladno europskim propisima o povezanim osobama u području osiguranja investicijskih fondova. Nadalje, dopunom odredbi zakona uređuje se pitanje isplate mirovina iz Republike Hrvatske korisnicima u državama članicama Europske unije bez ograničenja uključujući dodatne mirovine, a korisnicima u drugim državama, dakle dakle trežim državama u skladu s bilateralnim Ugovorom o socijalnom osiguranju, odnosno temeljem uzajamnosti ako ugovor nije sklopljen. Predlaže se lakši i efikasniji postupak isplate mirovina u slučaju manjka podataka za isplatu, te se uspostavlja sustavno komuniciranje nadležnih institucija u postupku sklapanja Ugovora o mirovini. Uz poboljšanu formulaciju odredbi zakona jasnije je uređen postupak zatvaranja osobnog računa člana obveznog Mirovinskog fonda kod ostvarivanja prava na mirovinu. U slučaju viška sredstava tehničkih pričuva nije sporno da se četvrtina tog viška, da se povećavaju interventne pričuve, a ostatak se raspoređuje korisnicima mirovine s tim da se predlaže ovdje i način raspodjele razmjerno iznosu mirovine, trajanju isplate, obliku mirovine itd. Nadalje, predlaže se definicija novih pojmova značajnih za dobrovoljno mirovinsko osiguranje na zatvorene dobrovoljne mirovinske fondove. Definicije novih pojmova odnose se na dodatni mirovinski sustav, dodatne mirovine, pravo na mirovinu i pravo na mirovinu iz dodatnog mirovinskog sustava, pojam države članice, osoba države članice te pojam pokrovitelj kojim su definirani subjekti koji mogu osnivati zatvorene …/Govornik se ne Dakle, donošenjem ovog zakona otklonit će se određene nedorečenosti u tekstu postojećeg zakona u svrhu njegove preciznije i bolje primjene, održati kontinuitet i stabilnost sustava i uskladiti ovaj dio našeg pravnog sustava sa pravnom stečevinom Europske unije. Hvala lijepo. Hvala. Odbori. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Stjepan Bačić. Izvolite.

Hvala. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne štednje. U uvodnom dijelu predlagatelj je podsjetio na trodijelni način kako je organiziran naš mirovinski sustav i zapravo mi ovdje razgovaramo o onom popularnom drugom i trećem stupu. Ali sada vezano na društva koja upravljaju mirovinskim fondovima. nekoliko mjeseci koncem godine mi smo raspravljali o izmjenama i dopunama zakona koji regulira ovu prvu razinu. Dakle, koji govori o fondovima. Sad govorimo o društvima koji upravljaju tim fondovima. Što je zapravo važno u ovim izmjenama i dopunama naglasiti već je rečeno da su tu. Radi se zbog toga da se sam sustav poboljša, da bude efikasniji i da bude zapravo pristupačniji korisnicima tih fondova. Važno je napomenuti da se tu raščlanjuju one postavke koje su vezane na obvezno drugi stup takozvani. Dakle, obveznu individualnu kapitaliziranu štednju od one dobrovoljne. Dakle, onaj treći stup. Novina je što sada i ti vlasnički udjeli definiraju malo preciznije. Dakle, taj sustav povezanih osoba kako se to popularno zove. Dakle, sve razine od razine fondova pa do krajnjeg korisnika koji spada u tu četvrtu razinu. Sve je na pravni način nešto preciznije regulirano. Zapravo očišćeno je od onih nepotrebnih komplikacija koje korisnik mirovine možda nekad nije dobro ni razumio. Ono što bih ja napomenuo u ovom novom prijedlogu je jedna činjenica, da naknada, ona obavezna naknada koja je bila od 5% koja se odnosila i na prvi i na drugi stup sada dolazi do promjene. U drugom stupu ona ostaje 5%. Međutim, u trećem stupu je dozvoljeno da ona bude i viša. Dakle, da ovisi o tržišnoj utakmici između društava. Dakle, ona može biti i viša. To možda nije dobro ako se sagleda da je već taj treći stup a kad smo raspravljali i o fondovima na neki način postao nestimuliran. On je do tad bio stimuliran da je država stimulirala svakog tko je uplaćivao u treći stup sa određenom subvencijom. To je sad u prijedlogu u prvom čitanju bilo da se to ukine. Sada zapravo i ovo na ovaj drugi način treći stup se u biti opterećuje možda s većim davanjima. To znači da se umanjuje masa novaca koja će biti za korisnika na kraju na raspolaganju. Međutim, važno je napomenuti da sve ove promjene koje su se ovim načinom predvidjele promjenom zakona idu u cilju poboljšavanja sutava. Ja bih imao samo jednu, možda jedno pitanje predlagatelju kada se radi o traženju člana. Dakle, kad onaj korisnik nasljednom pravu treba kaže se da ako ga se u roku godine dana ne pronađe, da ga se onda po isteku roka od tog godinu dana da on dobiva tu nadoknadu samo od onog časa kada je pronađen, da sve ono što je dotad bilo da mu to ne pripada. Malo mi to nekako nelogično stoji. Mislim da on, to su njegovi novci. On to ima pravo. Može se govoriti da nema kamate na to. Ali da bi on to ipak trebao dobiti čini mi se da bi o tome trebali malo voditi računa da se to ne bi dogodilo. Tehnička pričuva je dobro razrađena i točno se naznačilo gdje sve može ja bih tako rekao oplemenjivati novac i u drugom i u trećem fondu, pod kojim postulatima i kojim uvjetima i dobro je što je i na neki način precizirano da višak sredstava ako prelazi 10% da se on može rasporediti u taj dio i za povećanje mase za isplatu mirovine. Međutim, ako prelazi 15% onda je obvezno to raspoređivati. Dakle to je na neki način dobro napravljeno da ta obveza ako postoji ako se više od 15% nađe na tom računu tehnički pričuva. Sve u svemu mislim da će ovaj Prijedlog zakon biti dobar u cilju poboljšanja samog zakona, da je on na neki način se uskladio i sa onim dijelovima o kojima smo već raspravili kad smo govorili o fondovima pred nekoliko mjeseci, da se usklađuje i sa tim tim novim pojmovima koji su važni u pristupanju Europskoj uniji, dakle taj pojam "dodatne mirovine" itd. da daje mogućnost da da se mirovina isplaćuje i onima koji nisu iz Hrvatske, dakle iz drugih zemalja u Europskoj uniji kroz razne ugovore. Prema tome zakon mislim da poboljšava postojeći zakon koji je na snazi i da će biti na korist našim umirovljenicima. Zbog toga klub HDZ-a podržava prijedlog ovoga, izmjena i dopuna zakona. Hvala. Klub HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege ovo je jedan od zakona koji spada u redovitu proceduru usuglašavanja ili rasprave na Gospodarsko-socijalnom vijeću. Ali isto tako jedan od nizu zakona koji prođe Gospodarsko-socijalno vijeće, ali u obrazloženju zakona Vlada nam još nikada do sada ni jednom prijedlogu zakona nije stavila barem jednu rečenicu napomene da li su socijalni partneri raspravili i da li je postignuta suglasnost u predloženom tekstu zakona kojega Vlada upućuje prema Saboru. Ja znam da je ovaj prijedlog zakona bio raspravljen na Gospodarsko-socijalnom vijeću, da sindikati nisu imali ozbiljnijih primjedbi na predložene tekstove, ali da su predstavnice Hrvatske udruge poslodavaca dali načelno potporu prijedlogu zakona uz određene napomene koje su molili da se u međuvremenu raščiste. Mislim da bi bilo izuzetno dobro da ovakvi zakonu koji se u svojoj primjeni odnose na nekoliko stotina tisuća, pa i milijune građana ove države barem dobije još jednu rečenicu obrazloženja kakav je stav socijalnih partnera ako je Vlada već toliko truda uložila, osnova Ured za socijalno partnerstvo, osnovalo Gospodarsko-socijalno vijeće koje održava sjednice, koja razmatra predložene zakone, u velikom broju slučaja se suglase. Ali mi kao Sabor, kao Parlament nikad službeno o tome informaciju nemamo. Pa onda ako se ta pitanja postave ili ako je nategnuto odlučivanje onda predstavnici Vlade naknadno daju informacije da je o tome bila bila rasprava, ali nikad nisu rekli kakav je stav socijalnih partnera. Pa bih zbog toga molio, a posebice prijedlozi zakona iz resora radno-socijalnog zakonodavstva, ako već to drugi ne žele raditi, da dolaze pred nas zastupnike sa tom jednom rečenicom kako ne bi mi trebali lutati, tražiti, zvati i pitati da li predstavnici sindikata ili poslodavaca imaju kakva ozbiljnije primjedbe na predloženi zakon. Dakle moje je prvo pitanje gospođi državnoj tajnici da li su ove primjedbe Hrvatske udruge poslodavaca nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u međuvremenu otklonjene, usuglašene ili spor odnosno ona uvjetna potpora Hrvatske udruge poslodavaca pretvorena u bezuvjetno ili su oni ostali kod svojih stajališta. To je prva zamjerka i molio bih da i za drugo čitanje kad zakon dođe ta jedna rečenica neće dodatno opteretiti količinu materijala, a mislim da bi i takvim odnosom Vlada i Parlamentu omogućila uvide uvide u to u kojoj mjeri u sklopu Gospodarsko-socijalnog vijeća dolazi do suglasja ili ako nije došlo koji je partner imao izdvojeno mišljenje, rezervu, uvjetnu potporu i kako je taj proces kasnije tekao. Previše je novaca uloženo i u osnivanje Ureda za socijalno partnerstvo i u funkcioniranje Gospodarsko-socijalnog vijeća i ne vidim ni, predsjedniče to je zato što još uvijek nismo dobili pročišćeni dnevni red ove sjednice, da, čujem jako dobro. Dakle previše je truda i vremena uloženo u to a da Parlament o tome ne bi bio izvješćen. Drugo, molio bih da u obrazloženju zakona za drugo čitanje predlagatelj da barem osnovne informacije kod ovog zakona po meni veoma bitne koliko državljana Republike Hrvatske ima obavezatno mirovinsko osiguranje u drugom stupu, koliko je njih u dobrovoljnom mirovinskom osiguranju, koliko je to ljudi. Koliko je ljudi odlučilo na treći stup, odnosno dobrovoljno mirovinsko osiguranje da se osigurava za egzistenciju u starosti? Koliko i koji fondovi obavezatnog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj djeluje? Koliko tko ima osiguranika, članova? Koliko je prosječni godišnji prinos po fondu ili kako napreduje individualizirana kapitalizirana štednja? Koliko je prinos u kojem fondu? Ja želim vjerovati da Vlada raspolaže tim podacima. A zašto su oni bitni? Znam da nema direktne utjecaje na poslovanje fonda. Znam da ni Sabor ni Vlada ne smiju se miješati u to. Ali, ali o uspješnosti poslovanja tih fondova, o visini godišnjih prinosa osobne kapitalizirane štednje svakog osiguranika ovisi, iz drugog i trećeg stupa, ovisi i socijalna sigurnost tih ljudi koji će u mirovinu ulaziti za 10, 15, 20 i više godina. Kakve će biti mirovine iz ovog osiguranja? Nećemo li sada već doći do podataka da poslovanje pojedinih fondova i njihovi godišnji prinosi ne ne osiguravaju, pa čak i uz onu državnu intervenciju koju zakon predviđa iznos prosječne mirovine koja bi bila na nekakvom nivou socijalnog minimuma? Mislim da bi ovi podaci bili izuzetno korisni u ocjeni kvalitete posljedica ovog zakona. To što je to usklađivanje s europskim pravnom stečevinom to je jedna stvar. Da li su i naši fondovi u svojem poslovanju se uskladili sa stečevinom Europske unije? Da li su i u Hrvatskoj ti prinosi, godišnji prinosi koliko su i u Europi? Da li je njihovo ulaganje, a eto sve manje je dionica na hrvatskom tržištu, pa smo im omogućili i ulaganje i u rizične dionice na svjetskom tržištu. Sjetite se promjene zakona prije par mjeseci koji smo imali. Da li su one promjene zakona i otvaranja povećanje limita kojega mogu ulagati na inozemnom tržištu kapitala odnosno vrijednosnica povećale godišnje prinose, pospješuju poslovanje ovih fondova? Na temelju tih informacija, tih podataka, a i uvijek očitovanja i jasnog stava gospodarsko socijalnog vijeća, vjerojatno bi mi kao saborski zastupnici bili manje u poziciji arbitriranja, nagađanja tko što o tome misli. Vjerojatno bi manje lutali u svojim stavovima kada bi to unaprijed u prijedlogu zakona dobili. Skratit ćemo vrijeme rasprava. Skratit ćemo broj pitanja. Bit će manje tenzija i nervoze oko tih tema ako Vlada unaprijed takve informacije u obrazloženju zakona nam da. I zato bi molio posebice gospođu državnu tajnicu da nam omogući da sve što dolazi iz resora rada, socijale, mirovinaca i zdravstvenog osiguranja u obrazloženju zakona uvijek budu te informacije, bit će nam izuzetno korisne i pomagat u zauzimanju svojih stavova. Hvala lijepa. Hvala i vama. Poštovani potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite! Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege! Na ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguravajućim društvima imam nekoliko primjedbi, iako smatram da je u osnovi dobar materijal za raspravu i može ga se podržati u prvom čitanju za drugo čitanje. Ali do drugog čitanja mislim da bi trebalo još nekoliko puta preispitati neka od rješenja i vidjeti da li trebaju baš ovakva ostati ili bi ih trebalo možda malo korigirati i doraditi. Prvo kada se radi o povezanim osobama, podizati cenzus sa 5% dioničkog kapitala na 10% dioničkog kapitala ili udjela i pozivat se doduše na Zakon o obaveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, čini mi se da ne bi bilo primjereno. Prvo iz razloga što se radi ovdje o osiguravajućim društvima i ne bi bilo nužno povezivati to s tim zakonom. I drugo, radi se ipak o ograničavanju dijela poduzetničke slobode. Ja moram podsjetiti da bi to trebalo dodatno preispitati s aspekta članka 50. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske koji ću citirati: "Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti ili zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske…", čini mi se da u ovom segmentu toga baš nema, zatim prirode, i to se ne odnosi područje na to, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi. Prema tome, teško mi je objasniti ili povezati po kom to ustavnom osnovu idemo na ova ograničenja povezanosti ili takvog oblika iskorištavanja poduzetničke slobode s obzirom da one mogu dati i povećani udio u stjecanju kapitala. Možda bi još jedanput do drugo čitanja to trebalo preispitati. Druga moja primjedba je vezana uz članak 3., gdje se polazi od toga da bi agencija, da će oduzeti licencu članu uprave osiguravajućeg društva na određeno ili neodređeno vrijeme zbog očite povrede ovoga zakona i upravljanja osiguravajućim društvom protiv načelima zakona. Znate, ja nisam ni u jednom od naših zakona našao da su propisana posebna načela u Zakonu o upravljanju osiguravajućim društvima. Propisana su prava, obveze i odgovornosti. To da. Ali sama načela vođenja poslova i upravljanja društvom nema. Prvo bi to bilo malo nelogično i u takvoj situaciji bi trebalo ipak ostati kod toga ako se radi o povredi zakona da će se zapravo u takvim i takvim slučajevima teško izvesti samo iz načela. A ako idete na načela na kojima počiva izrađeni zakon onda ih morate često puta ne samo iz napisanih, jer nisu nego iz duha zakona izvoditi da biste došli do rješenja o čemu se radi. A to onda znači nema zapravo takve mogućnosti realizacije. Isto je vezano i za novi stavak odnosno 9. gdje se kaže, rješenja agencije o oduzimanju licence je konačno i protiv njega se ne može pokrenuti upravni spor. se, ću se dosljedno stalno borit protiv ovakve formulacije iz prostog razloga, u Ustavu u članku 18. se uvodi dvostupanjski sustav u upravnom postupanju. Iznimno je moguće isključiti žalbu i odmah uputiti na upravni spor. Ali, ako Ustav traži iznimnost onda zapravo vjerojatno bi zakonom se morali utvrditi razlozi kad se to smatra da neke iznimna situacija da se može isključiti pravo na Ja mislim da time zapravo pojačavamo zapravo i produžujemo rokove u rješavanju ovih pitanje jer je opterećeno previše sudova u isto vrijeme upravna tijela u onoj najvažnijoj stvari gdje uprava treba raditi a to je upravno postupanje zapravo oslobađamo time. Ali, zato ih onda opterećujemo nekim drugim poslovima, ali to je druga rasprava. Posebice bih htio pozdravit formulaciju članka 28.a., zapravo ideju koja je u biti razrada našeg Ustava o ravnopravnosti spolova i ne radi se samo o pitanju da je time usklađeno sa europskim dokumentima ali mi je dosta teško prihvatiti ovakvu jednu formulaciju po kojoj se navode osobito. Onda je djelomično primijenjena metoda enumeracije u osobitim primjerima gdje je pobrojano. Ali, nije izvedeno do kraja. U isto vrijeme metoda moguće generalne klauzule nije prihvaćena. Ja osobno smatram da nikakva diskriminacija nije dopuštena kada je u pitanju povreda načela ravnopravnosti spolova. I u tom pogledu za diskriminaciju mora biti nulta točka. Zbog toga bi ja bio za onu formulaciju da je zabranjena diskriminacija u ostvarivanju prava iz obaveznih mirovinskih fondova ili s naslova mirovine koja bi mogla dovesti u bilo kom obliku do diskriminacije po …/Govornik I mislim da bi to bilo možda za razmotriti a ne ovako. Ovako ako se bude nabrajalo može se nabrojati još nekoliko primjera na koje bi se moglo odnositi ili trebala odnositi takva zabrana. Nadalje bi imao primjedbu na članak 35.b. stavak 2. gdje se kaže da pravo na obavijesti iz stavka 1. ovog članka imaju i bivši članovi odnosno mirovinskog fonda bez obzira na njihovo boravište. Znate, to je samo pitanje, je vezano u Europi dosta često u slučajevima kada napusti se fond jer se preseli iz zemlje u zemlju i …/Govornik se ne razumije./… fond koji ima sporazumske odnose oko toga radi. Ali, šta je sa situacijom primjerice u Hrvatskoj? Napustim jedan mirovinski fond, odem u drugi mirovinski fond, da li ćete tada vi mene obavještavat a ovaj može biti konkurent ovom fondu? To su dobrovoljni fondovi. Zbog toga ja mislim da bi i to moralo se malo pogledati i vidjeti da li takvo rješenje kao što je ovdje predviđeno ostaviti. U članku 13. vezano za pribavljanje podataka se potpuno slažem, ali bi trebalo dodati klauzulu da uz obavezu korištenja tih podataka, da se osigura ona obavijest da je upoznat sa tim podacima i da mora sukladno Zakonu o zaštiti podataka koristiti te podatke. Posebno interesantna su rješenja iz članka 18. gdje se predviđaju i rokovi. Ali ono što je najinteresantnije meni, to je stavak 3. članka 18. gdje se kaže, da protekom roka iz stavka 2. izbor odgovarajućeg društva se ne može promijeniti niti povući te se smatra konačnim. Kolegice i kolege, nije mi jasno da takvo rješenje moguće s obzirom da ipak konstitutivni akt nije prijava fondu nego ugovor koji se sklapa sa fondom. Na osnovu ugovora se stječu i preuzimaju prava obaveze i odgovornosti. Prema tome, meni nikako nije jasno da bi ja morao se prijaviti fondu. I sad, mogu prije sklopiti ugovor onda mi kažete ako sam prije sklopio ugovor prava svejedno teku od onog roka kad se istekne mogućnost prijave a ne prije kad sam ugovor sklopio. A ako sklopim ugovor onda mi naravno ne mogu otkazati prije isteka roka od petnaest, zašto? Zašto? Svaku prijavu možete povući u bilo koje vrijeme, vi ćete ugovorom razriješiti sve obveze. Drugo je pitanje kakav, koji karakter ima prijava kao pretvaratorni pravni akt u vezi sa mogućim preuzimanjem prava, obaveza i odgovornosti vezano za moguću štetu eventualno jednoj ili drugoj strani koju je napravio. Ovako prijaviti pa poći od toga da sami čin prijavljivanja fondu preuzimati obaveze prema fondu a fond nikakvih obaveza nema prema vama u odnosu na to dok ne sklopite ugovor i ne istekne taj rok, mislim da bi to bilo malo preozbiljno to tim više što je ovdje postavlja se pitanje šta je osnov stjecanja subjektivnog prava, je li to zakon i ugovor, i drugo ako je to prijava onda se postavlja pitanja koji pravni karakter ima prijava kao pravni akt. Je li ona upravni akt? Nije. Šta smo, do čega smo došli? Mislim da taj cijeli članak 18. treba dodatno preispitati i u tom pogledu vidjeti koji je to odnos zapravo između sklopljenog ugovora i prijave s jedne strane i pitanje rokova s druge strane. U članku 19. je dosta interesantno pitanje zapravo kad ovaj središnji registar donosi propise gdje on između ostaloga donosi i one propise koji imaju karakter zapravo javnih isprava osobito oni koji se odnose na sadržaj platnog naloga itd. Mislim da u tom dijelu bi trebalo reći ipak makar ograničiti da to može raditi u skladu sa posebnim propisima jer imate posebne propise koji reguliraju financijske akte o kojima bi se trebalo voditi računa. I još samo malo se vratim nomotehnički na članak 18. Recimo, vi imate u njemu izbor društva, promjenu izbora, prijavu za izbor, sklapanje ugovora i donošenje općeg akta od središnjeg organa. Pazite, vi možete imati od toga pet članaka, to bi bilo nomotehnički najčišće. Ali nikako nije u redu govoriti o ugovoru i prijavi a još donekle možete …/Govornik se ne razumije./… i onda još između ostaloga reći u istom članku da općim aktom središnjeg registra osiguranika …/Govornik se ne razumije./… se Mislim da bi to trebalo prvo čitanje, ima vremena, to treba razdvojiti a onda bi moglo se to dodatno i precizirati. Polazeći od svega ovoga imam još samo primjedbu na članak 27. jer mislim da nije dovoljno sveobuhvatan. On fino kaže: "Od dana pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji osobe države članice mogu kao pokrovitelj provoditi svoje dodatno mirovinsko osiguranje za zaposlene u Hrvatskoj a dobrovoljni mirovinski fondovi i države članice mogu poslovati u Republici Hrvatskoj prema ovome zakonu. Da, šta je sa državama nečlanicama, ovdje se nije preciziralo. Šta je sa državama koje pokrivaju takozvano ekonomsko područje Europe? Ovdje mislim na Norvešku, ovdje mislim na Švicarsku a isti tretman smo preuzeli međunarodnim ugovorima …/Govornik se ne od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pa nadalje. Ja vas molim da taj dio također razmotrite i pogledate a onda u sklopu toga pogledajte posebice one sporazume naše bilateralne koje imamo sa susjednim i drugim državama gdje smo sličnu obavezu preuzeli u odnosu …/Govornik se ne razumije./… pa bi i to trebalo onda regulirati. Hvala lijepa. Hvala. Želi li državna tajnica? Ne želi dati završni osvrt. Dobro.